Госпожа Ангелкова ще участва в заседанието дистанционно.

Първо гласуване на Законопроектa за допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносители: Красимир Ципов и група народни представители на 11 февруари 2021 г., която предлагам да бъде включена като първа в Програмата за днес, 19 февруари 2021 г. Господин Ципов, процедура ли имате – виждам, че се подготвихте с картата в ръка?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!

Трифонов Христов - тук Имаме кворум. Продължаваме заседанието. Подлагам на гласуване за включване в днешната програма: Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносители: Красимир Ципов и група народни представители на 11 февруари 2021 г., като предлагам да бъде точка първа. Гласували

Предлагам на същото основание да бъде включена като точка в дневния ред: Изслушване на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на министър-председателя на Република България и на кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова, във връзка с инцидента с починалия от токов удар младеж пред УМБАЛ „Иван Рилски“. Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители на 18 февруари 2021 г.

Момент, извинявайте. Заповядайте. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря, уважаема госпожо Председател. Може би трябва да запишем в Правилника, че когато излиза представител на БСП, микрофоните са изключени и като го чуете какво говори – ги включвате. Госпожо Председател, аз, първо, искам да Ви поздравя днес, че Вие поставихте от Ваше име искането за това министър председателят и кметът Фандъкова да дойдат в залата, за което Ви поздравявам! И оставам учуден от това, че цялата парламентарна група Ви бойкотира!

Искате процедура на прегласуване в момента? ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не, искам процедура на гласуване на нашето предложение. Вашето предложение – парламентарната група на ГЕРБ Ви бойкотира и каза, че председателят общо взето…

в особени случаи да внеса промяна в дневния ред. Предложението е Ваше за изслушване, но предложението за включване на Вашето изслушване в дневния ред на Програмата и гледане в залата е мое. Така че аз спазвам строго Правилника, подложила съм на гласуване, сега ще подложа на прегласуване Вашето предложение. По начина на водене, заповядайте господин Иванов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е по начина на водене. Бих искал да помоля Вие и всички мои колеги от лявата част на залата да прочетат чл. 53, ал. 3, където пише,

предложението на парламентарната група на БСП за изслушване на министър председателя Бойко Борисов и на кмета на София госпожа Фандъкова, което аз правя за включване в дневния ред от тяхно име, защото така е по Правилник.

Постъпили законопроекти и проекторешения от 10 февруари 2021 г. до 16 февруари 2021 г.: Законопроект за допълнение на Закона за движение по пътищата. Вносител – Красимир Ципов и група народни представители. Водеща е Комисията по разпределен е и на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Законопроект за съсловните организации и професионалната дейност на психолозите. Вносител – Даниела Дариткова и група народни представители. Разпределен е на Комисията по здравеопазване. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по земеделието и храните, на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавната финансова инспекция. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съобщения: към 31 декември 2020 г. Отчетът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по правни въпроси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 10 февруари 2021 г. в Народното събрание от Сметната палата е постъпил Списък на изпратените през месец януари 2021 г. до одитираните обекти окончателни одитни доклади за извършени финансови одити от Сметната палата, публикувани на нейната страница в интернет. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. събрание. От Националния статистически институт е постъпила информация за: индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно“ без търговията с автомобили и мотоциклети през декември 2020 г.; индекси на промишленото производство през декември 2020 г.; индекси на строителната продукция през декември 2020 г.; наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото

предварителни данни; основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2020 г.; брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2020 г. експресни оценки. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Заместник министър-председателят по обществения ред, сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че за времето от 22 февруари до 5 март 2021 г. на територията на Република България ще се проведе съвместна българо-британска подготовка между формированията на въоръжените сили на Република България и силите за специални операции на Великобритания. подготовката ще участват военнослужещи от българска страна и военнослужещи от специалните сили на Великобритания с въоръжение и екипировка. Подготовката не е свързана с провеждането на военни операции и подготвителни действия за водене на предстоящи военни операции, както и с извършване на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други (на друга държава или организация) въоръжени сили. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 18 февруари 2021 г. с вх. № 103-09-7 и е предоставено на Комисията по отбрана.

Пуснати ли са микрофоните? Благодаря, госпожо Председател. Спокойно, няма да викаме господин Борисов. Моля да ни оставите обаче двете минути да си ги изговорим. ПРЕДСЕДАТЕЛ председателят на парламентарната група на ГЕРБ госпожа Дариткова заяви, че всички въпроси и питания, поставени от парламентарната група на ГЕРБ, отправени към министър председателя на Република България, са противоконституционни и противоречат на нормативната уредба.

или засягат дейността на ръководената от тях администрация. Към министър-председателя се отправят въпроси, които се отнасят до дейността на правителството.“ Това е Правилникът, госпожо Председател, който всеки ден го обсъждаме – закон в тази държава, подчинен на Конституцията на държавата. На базата на този правилник и на Конституцията на държавата народните представители от парламентарната група на БСП през изминалия четиригодишен мандат са поставили 25 питания и 35 въпроса. От тях 24 въпроса са върнати и 20 питания са върнати, госпожо Председател. Върнати са въпроси и питания, свързани с: политика на правителството за вътрешната сигурност – ресор изцяло подчинен на господин Борисов; политика на правителството в усложняващата се епизоотична обстановка в страната; политика на правителството политика на правителството в областта на националната сигурност в контекста на глобалната геополитическа криза – господин Борисов международник № 1; политика на националната сигурност; икономическата политика на правителството. И стигаме до

политиката на правителството по отношение на ваксинациите срещу COVID-19. ПРЕДСЕДАТЕЛ

защото те касаят пряко управлението на държавата и няма как въпроси, които касаят управлението на държавата да бъдат противоконституционни, да бъдат против нормативната уредба, казано от председателя на парламентарната група на ГЕРБ. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Свиленски. това което имахте да кажете – 3 минути. На тази тема съм отговаряла много пъти, господин Свиленски. Повечето от въпросите, които са върнати, Вашите колеги не са се възползвали от чл. 107, в който могат да протестират пред Председателския съвет. Въпросите, които са върнати, има въобще непреадресирани и оставени неотговорени, защото Вашите колеги не са ги преадресирали, което значи, че нямат изобщо интерес към тези въпроси, а по-скоро единствено и само да се води някаква статистика, че се задават въпроси към премиера, за да може тази Ваша статистика да набъбва. Това беше към процедурата. Заповядайте, господин Зарков, по начина на водене. Ще се постарая да Ви изнеса точна статистика за всички въпроси като брой и колко, мисля че над 15 въпроса, въобще не са преадресирани към други министри. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Председател – по начина на водене. Срамно е! Разбирате ли? Няма здрав разум в страната, който да не разбира, че прикривате министър-председателя! Това е Ваше право, но наше задължение като парламент е да контролираме изпълнителната власт и Вие пречите на народните представители да си вършат работата. пет питания, 25 въпроса – нито един да не е в неговата компетентност?! Това е абсолютно недопустимо! И продължавате вчера от името на парламентарната Ви група чрез Вашия председател, и днес от най-високата трибуна да взимате всички тук и българските граждани за… За какво ги взимате? Какво си мислите, че правите? Има Конституция, има парламент, парламентът контролира правителството, правителството се оглавява от министър председателя, министър-председателят се отчита на парламента – кое не разбирате? И защо продължавате да ни говорите врели-некипели? Поне бъдете честни и кажете: ние, докато сме на власт, нашата цел е Бойко Борисов да не се отчита! Кажете го! Поне бъдете честни с гражданите! Но Вие и това нямате, нямате дори доблестта да го защитите.

разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Закона за движението по пътищата, № 154-01-15, внесен от Красимир Ципов и група народни представители на 11 февруари 2021 г.

Законопроектът и мотивите към него бяха представени от народния представител Красимир Ципов, който информира членовете на Комисията, че със Законопроекта се цели решаването на проблеми, свързани с прекратяването на регистрацията на пътни превозни средства, чиято собственост е сменена преди влизането в сила от 27 декември 2017 г. на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, за които приобретателят не е изпълнил задължението си да регистрира на свое име превозното средство. При наличие на недобросъвестен купувач, за тези случаи няма законов ред, по който продавачът да защити правата си, като в регистрите на моторните превозни средства бъде отразена промяната на собствеността и се прекрати регистрацията на превозното средство. Налице са дори случаи, в които български граждани са осъдени за престъпления, извършени с пътни превозни средства, чиито настоящи собственици не са изпълнили задължението си да сменят регистрацията на вече регистрираното пътно превозно средство. Законодателно в Република България проблемът е решен с приетите през месец декември 2017 г. изменения и допълнения на Закона за движение по пътищата и с промени в Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. Посочените промени предвиждат, че прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство, както и че служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство. След законовите промени, в случай че от страна на властите на друга държава бъде поискана актуална справка за собствеността на превозното средство, лесно би могло да се установи, че лицата, привлечени в качеството на обвиняеми и подсъдими в наказателното производство, не са собственици и не упражняват фактическа власт върху вещта. Промяната на Закона обаче има действие занапред и не обхваща заварените случаи. Въз основа на гореизложеното Проектът предвижда законодателни промени, с които да се даде възможност на лица, извършили продажба на пътни превозни средства преди 27 декември 2017 г., да

Регистрацията на регистрирано пътно превозно средство, чиято собственост е прехвърлена преди 27 декември 2017 г., за което приобретателят не е изпълнил задължението си да регистрира придобитото превозно средство в законоустановения срок от придобиването, ще се счита за служебно прекратена след представяне от прехвърлителя в отдел/сектор „Пътна полиция“ при съответната областна дирекция на МВР на копие на на копие на документ, удостоверяващ прехвърлянето. На прехвърлителя, по негово искане, ще се издава удостоверение, съдържащо информация за датата на прехвърлянето на собствеността и датата на служебното прекратяване на регистрацията от съответното звено „Пътна полиция“. По този начин се създава възможност продавачът да защити правата си. Становища в подкрепа на Законопроекта изказаха госпожа Диана Ковачева – Омбудсман на Република България, както и представители на Министерството на вътрешните работи, заместник директорът на Главна дирекция Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати – 18 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за движението по пътищата,

Не виждам желание за изказване. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 154-01-15, внесен от Красимир Ципов и група народни представители

Процедурата ми е на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Законопроектът да бъде подложен за обсъждане на второ гласуване, тъй като в рамките на дебата в пленарната зала не постъпиха предложения и имаше единодушна подкрепа за него. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ципов. Подлагам на гласуване процедурата, която господин Ципов направи.

Прехвърлителят на регистрирано пътно превозно средство, чиято собственост е прехвърлена преди 27 декември 2017 г., за което приобретателят не е изпълнил задължението си да регистрира придобитото превозно средство в законоустановения срок от придобиването, може в срок до 31 декември 2023 г. да предостави в отдел/сектор „Пътна полиция“ при съответната Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи копие на документ, удостоверяващ прехвърлянето на собствеността на превозното средство. (2) В случаите по ал. 1 след предоставянето на копието на документа, удостоверяващ прехвърлянето на собствеността, регистрацията на пътното превозно средство се прекратява служебно с отбелязване в автоматизираната информационна система от отдел/сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи. В автоматизираната информационна система се отбелязва прекратяването на регистрацията и се вписват данни за приобретателя, номер и/или дата на документа за прехвърляне на собствеността. (3) За прекратяването на регистрацията по ал. 2, отдел/сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи издава на прехвърлителя по негово искане удостоверение, съдържащо информация за датата на прехвърлянето на собствеността на пътното превозно средство и датата на служебното прекратяване на регистрацията. (4) Разпоредбите на ал. 1

Гласували 121 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Госпожо Георгиева, заповядайте за декларация от името на парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Левски е онази свята дума, без която ние не можем да бъдем българи. Няма по-велик в историята ни, няма и да има. Обесването на Васил Левски е събитие от такъв мащаб, че дори и днес – 148 години по-късно, ние изтръпваме пред него. Левски е еманацията на великия български дух, пробуден след векове на робство, мрак, безправие и ужас. Един гений, който през 1872 г. пише за демократска република, за свобода, равенство и човешко достойнство – общочовешки ценности, с които започва Европейската харта за правата на човека. Но днес тези ценности са поставени под съмнение. Живеем във времена на морален упадък. Сами рушим своите духовни устои, като хора и нация, лакейничим пред чужди внушения и директиви, отричаме сами себе си и историята си. И толкова много ни е нужна поне искрица от духа на Левски, от неговата смелост, непримиримост и жертва на любов към България. Ако днес Апостола беше тук и се вгледа в нас, какво ли би ни казал?! Дали ще се усмихне със сините си очи, или свъсил вежди ще ни изгледа въпросително с: „Народе????“ Кой друг може да каже: „Аз съм посветил себе си на отечеството си – да му служа до смърт и да работя по народната воля!“ Нито един от нас! Но Апостола и днес е тук и ни повтаря от висотата на безсмъртието си с цялото си дело, труд, борба, усилия и мечти: „Обичайте България, борете се за нея, не щадете себе си и силите си нито ден!“ Ако наистина вярвахме в думите на Левски, нямаше да сме равнодушни пред неправдите. Ако го носехме в сърцата си, щяхме да обичаме повече родината си. Ако го следвахме, щяхме да помним, че народната работа стои над всичко и дела трябват, а не думи. Ако му вярвахме, щяхме да се борим всеки час за България. Ако Левски беше в душите ни и на нашето знаме щеше да пише: „Свята и чиста република“. Трябва именно днес – в деня на скръб и признателност, да си спомним кои сме ние, откъде минахме и накъде отиваме. „Народ без история няма бъдеще“, защото наистина „времето е в нас и ние сме във времето“. Но не времето на лъжливи идоли и ценности, а времето на герои, в което винаги ще обитава духът на Левски. Нека смирено да сведем глави пред паметта на Апостола и го поменем в молитвите си, а в душите си се преклоним пред страданията и величието му! Той изгуби само себе си, а спечели цял един народ. КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Георгиева. Господин Анастасов, заповядайте за декларация от името на парламентарната група на „БСП за България“.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми сънародници! Днес честваме една от най-трагичните дати в българската история, а именно трагичната кончина на Апостола на свободата Васил Иванов Кунчев – Левски. Винаги в тези дни на признателност в моето съзнание са излизали

„Манастирът тесен за мойта душа е. Кога човек дойде тук да се покае, трябва да забрави греховния мир, да бяга съблазни и да търси мир. Мойта съвест инак днеска ми говори. Това расо черно, що нося отгоре, не ме помирява с тия небеса и когато в храма дигна си гласа химн да пея Богу, да получа раят, мисля, че той слуша тия, що ридаят в тоя дол плачевни, живот нестърпим. И мойта молитва се губи кат дим, и господ сърдит си затуля ухото на светата песен и херувикото. … Мисля, че човекът тук на тоя свят има един ближен, има един брат, от кои се с клетва монахът отказа, че цел по-висока Бог ни тук показа, че не с това расо и не с таз брада мога да отмахна някоя беда от оня, що страда; мисля, че канонът мъчно ще направи да замлъкне стонът; че ближний ми има нужда не в молитва, а в съвет и помощ, когато залитва; мисля ази още, че овчарят същ с овцете живее на пек и на дъжд и че мойте братя търпят иго страшно, а аз нямам нищо, и че туй е гряшно, и че ще е харно да оставя веч таз ограда тиха, от света далеч, и да кажа тайно две-три думи нови на онез, що влачат тежките окови. Рече и излезе. …“ Излезе, за да изгрее най-ярката звезда на българския звезден небосвод. Излезе, за да събуди чувството за национална гордост у своите братя и сестри и организира жаждата им за национално освобождение. На едно от събиранията Левски казва: „Аз ще съборя този режим, но тържествено Ви казвам, че след това няма да ставам никакъв.“ По този повод преди години големият български историк и интелектуалец професор Андрей Пантев каза: „По имущество и банкови сметки Левски днес би бил достоен за презрение от преуспяващите тарикати.“ тревожни съмнения, че името на Апостола може да възобнови онзи възрожденски порив у българина, който слагаше най-напред общото благо, а не личната реализация. Никой от днешните хора не иска да изпитва същите страдания и жертви от времената на Левски. Но те трябва да помнят, че ако имаме право да го наричаме свой и наш, трябва поне частица от онази толерантност, себеотрицание и безкористност да бъдат възстановени, та макар и частично, в съвременното ни поведение, а не само в историческата ни памет! Не може само на този ден да се сещаме за Левски и в същото време да укоряваме потомците, че все не знаят нищо за него, защото повечето ценности и добродетели, които се внедряват днес във всекидневния ни бит, са в драстично противоречие с идеите, идеалите и саможертвата на Апостола. Това, че портретът му е в стаите и кабинетите на повечето държавници днес, а по време на тържествена заря се гърмят салюти, още не прави нито индивида, нито потомството адекватно на неговото мъченичество. Левски не може да бъде само икона или тест за патриотизъм – той трябва да е всекидневно допитване за съвременните стойности и реализации на онова голямо, започнато от Левски. Не бива да свързваме Левски само с нашата борба за национално освобождение. Левски се прояви и като голям държавник – той пося своите революционни комитети там, на онези места, където по-късно в нашата държава се родиха естествените центрове – икономически, административни, здравни и образователни. Той ни завеща и мечтата за „свята и чиста република“! И днес, 148 години по-късно, ние нямаме право да не си зададем въпроса: чиста и свята ли е републиката ни? Чиста и свята ли е република, в която корупцията се обсъжда и осъжда от Вашингтон до Брюксел?! Чиста и свята ли е република, в която образователната ни система произвежда толкова голям процент функционално неграмотни деца, в пъти по-неграмотни от своите баби и дядовци?! Чиста и свята ли е републиката, в която здравеопазването катастрофира не само поради световната пандемия, а много по-рано, оставяйки цели групи от цели групи от населението на съдбата по географски и финансов признак?! Чиста и свята ли е република, която допусна уродливи размери на социални неравенства, поставящи в риск за физическо оцеляване цели групи от хора?! Оцеляващият човек не е свободен човек! Неговото съзнание е свито само до ежедневните му и елементарни нужди! Той не е свободен човек. Днес можем и да се запитаме: колко пъти предадохме Апостола и колко е съизмеримо предателството от 1872 г. с последващите предателства?!

Не предаваме ли, господине, всеки път Апостола, когато потъпкваме принципите на чистата и свята република?! Скъпи сънародници, нека днес, в този ден, всеки един от нас си избере от най-ярките и красиви звезди на българския небосвод и да я именува на името на Левски, за да можем, окрилени от неговите идеи и от тази светлина, обединени, заедно да сменим модела на управление

Да. Тези дни в медиите излезе съобщение за посещението на евродепутата от ДПС Илхан Кючюк в Скопие – в качеството му на докладчик за напредъка на РСМ по пътя към Европейския съюз.

двустранен формат – политиците отговарят за политическите решения, а историята да се остави на историците. На същата пресконференция господин Заев отбеляза, че ДПС е единствената партия в България, която защитава по-умерен курс към Скопие. Тези декларации на взаимна любов между представителите на турската етническа партия в България и наследниците на югославските комунисти в Скопие не могат да не породят тревога у българските патриоти в двете държави! Ние се питаме: какво означава изказването на Кючюк, че двустранните въпроси трябва да се решават на двустранна основа? Означава ли това, че въпросът за така нареченото македонско малцинство в България, уреден на двустранна основа, може да бъде повдигнат от Скопие в рамките на Европейския съюз, ако той не е условие в процеса на присъединяване?! Означава ли това, че РСМ може да повдигне въпроса за така наречената българска фашистка окупация през Втората световна война в рамките на Европейския съюз и да търси на тази основа обезщетение, позовавайки се на Парижкия мирен договор от 1947 г.?! Нещо, което в медиите в Скопие в последните месеци се лансира доста широко. Означава ли това, че ДПС се отказва от Декларацията на народно събрание на Република България във връзка с разширяването на Европейския съюз и процеса на стабилизация и асоциация на Република Северна Македония от 2019 г.? Как Как биха отговорили от ДПС – от партията, която на думи се декларира за национално отговорна, проевропейска и дори понякога се обозначава като патриотична, а на практика обслужва чужди интереси, нямащи нищо общо с българските национални интереси? Изявлението на европейския пратеник на ДПС на практика торпилира единството на българската позиция и е продиктувано от чужди интереси. Това е опит да се погребе усилието на поколения български будители, революционери и политици в последните 143 години – от Стефан Стамболов и доктор Константин Стоилов до Дамян Груев и Гоце Делчев! Посягайки към македонския въпрос, ДПС навлиза в дълбоки води. Позицията на България за присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз е ясна и изразена в Декларацията на Народното събрание и Рамковата позиция на Министерския съвет от 2019 г.! Ето защо въз основа на тези документи ние от ВМРО ще предложим на всички политически партии Харта за Македония с цел постигането на национално съгласие. Българските граждани трябва да знаят кой защитава националните интереси и кой действа като пета колона на чужди държави! В заключение – ние от ВМРО заявяваме, че не искаме да спорим с тези, които искат да направим компромис по македонския въпрос. Нека те спорят с Васил Иванов Кунчев! дните на неговата кончина ние ще припомним неговия завет: „Нашата цел е да бъдем напълно свободни в земята си, там, дето живее българинът – в България, Тракия и Македония!“ Нека тези евроориентирани люде да спорят с Дякона! Да живее България! България – над всичко!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите, № 154-01-14, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 11 февруари 2021 г. На извънредно заседание, проведено на 17 февруари 2021 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите, № 154-01-14, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 11 февруари 2021 г. На заседанието присъстваха: доктор Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването; старши комисар Даниела Николова, директор на Института по психология – МВР; представители на Дружеството на психолозите в Република България – професор Сава Джонев, професор Антоанета Христова, професор Соня Карабельова; представители на съсловните и пациентските организации в сферата на здравеопазването. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от народния представител доктор Даниела Дариткова. Действащото в Република България законодателство не съдържа уредба на професионалната дейност на психолозите. Не съществуват задължителни стандарти и гаранции за качественото изпълнение на психологическите дейности. Не е предвидена съсловна организация на психолозите, нито специален ред за контролиране и санкциониране на нарушения, извършени или допуснати при упражняването на професията. Доктор Дариткова обърна внимание, че този Проект на Закон има за цел да бъдат поставени нормативните основи на психологическата професия като регулирана професия, чието качествено и добросъвестно изпълнение е поставено под надзора на съсловна организация на психолозите. Законът има за цел да гарантира правата на лицата, обект на психологически дейности, компетентното изпълнение на психологически дейности и правата и задълженията на психолозите. Законът цели поставянето на нормативната основа на професионалната организация на психолозите, като урежда нейните функции и структура. Психолозите трябва да носят отговорност за качеството и резултатите на упражняваната от тях професионална дейност, както и спазването на приетите от Дружеството стандарти и Етичен кодекс. Чрез утвърждаването на стандарти за изпълнението на психологически дейности се създава детайлна регламентация относно необходимата квалификация, оборудване и начин на изпълнение на дейностите по всяко професионално направление в психологията. Законопроектът си поставя за задача да реши един от най-наболелите и най-важни за обществото и съсловието проблеми – качеството на психологическата дейност. Той поставя образователни и квалификационни изисквания, съобразени с естеството на упражняваната от специалиста психологическа дейност, като по този начин следва да се отграничат лицата, занимаващи се с така наречения коучинг, тоест да обучават или въздействат на други лица с цел евентуално тяхно усъвършенстване, да притежават съответната професионална квалификация, придобита във висше училище. Очаква се приемането на Закона да доведе до редица благоприятни резултати за професионалната дейност на психолозите. На първо място, подробната уредба на професията чрез дефинирането на психологическите дейности и въвеждането на законови правила и стандарти за изпълнение ще допринесе за повишаване качеството на предоставяните услуги. Създаването на общ регистър на правоспособните психолози ще спомогне за постигането на публичност и прозрачност, и ще улесни достъпа на трети лица до релевантна и значима информация относно квалификацията на психолозите. Нормативната регламентация на професионалната организация на психолозите и закрепването ѝ като съсловна организация ще повиши нейния престиж и ще допринесе за професионалното обединяване на психолозите, от една страна, и от друга страна, за цялостното развитие на професията съобразно утвърдените международни стандарти. Доктор Дариткова информира народните представители, че по Законопроекта са постъпили становища от Дружеството на психолозите в Република България; секция „Психология на развитието“ към Дружеството; департамент „Психология“ към Института за изследване на населението и човека при БАН; Софийския университет „Свети Климент Охридски“, Философски факултет, специалност „Психология“; Великотърновския университет „Свети Свети Кирил и Методий“, катедра „Психология“; Бургаския свободен университет; Българската асоциация на помощник-фармацевтите; „Найнти Найн“ ООД; от професор Майяма Митевска; Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Всички тези становища са положителни, без забележки и изразяват подкрепа за Законопроекта. много от тях се подчертава необходимостта от уреждане на законово ниво на професионалната дейност на психолозите, техните права и задължения, членуването им в публичен регистър, както и гарантирането на получаване на качествени психологически услуги по утвърдени професионални стандарти, като по този начин потребителите ще бъдат защитени от непрофесионални действия и вредни психологически въздействия. Изказва се удовлетворение от това, че Проектозаконът запазва и гарантира автономията в дейността на академичните психолози, като предоставя разписването на стандартите и регулацията на тази дейност на професионалистите в областта в съответствие със самоуправлението, предоставено от Закона за висшето образование и Закона за развитието на академичния състав. Становището на Академията на МВР подкрепя Законопроекта, като отправя препоръки за редакция. Госпожа Даниела Николова представи становището на Института по психология на МВР, като изрази принципната подкрепа за Законопроекта и необходимостта от такъв закон, но изтъкна, че той трябва да се прецизира след провеждането на по-обширна дискусия сред гилдията. В тази връзка, госпожа Николова посочи, че е добре да се вземе под внимание мнението на ДАНС, Бюрото по защита на застрашени лица към главния прокурор, Агенция „Митници“, а също и на специалистите, работещи в частния сектор. От името на Дружеството на психолозите в Република България отношение по Законопроекта изрази професор Сава Джонев. В отговор на отправена бележка той поясни, че Проектозакона се отнася само за психолозите, като психотерапевтите не попадат в неговия обсег. Те самите не се определят за психолози и имат своя организация – Българска асоциация по психотерапия. Законопроектът е съобразен със спецификата на психологическата дейност, която в различни свои варианти допуска и изисква различни критерии за качество. Предлаганата секционна организация на съсловието и на структурата на Дружеството на психолозите дава възможност на всяко направление от психологическата практика да изработи и утвърди собствени критерии и стандарти за изпълнение. Професор Джонев обясни, че са обособени шест отделни секции, а именно секция „Обща психология“; секция „Психология на развитието“; секция „Клинична психология“; секция „Криминална и юридическа психология“; „Социална, политическа и етно-психология“ и секция „Трудова и

да диагностицират и следва да продължат обучението си в магистърска степен. Относно лицата, завършили магистратура по психология, но с бакалавърска степен не по психология, тя уточни, че това не е проблем, тъй като магистърските програми за такива лица са с по-продължителен период на обучение и на достатъчно високо ниво за получаване на съответната квалификация. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „за“ – 11, без „против“, „въздържал се“ – 6, Комисия по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите, № 154-01-14, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 11

Откривам разискванията. Заповядайте, имате думата за изказвания.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Законопроектът, който ни се предлага в момента, е поредният от последните шест месеца, който се вкарва по технология, която не прави чест на Народното събрание. Още при обсъждането в Комисията се видя, че между вносителя, който е народен представител и, разбира се, че има право да прави и да предлага законопроект, и основни институции в страната, в които се реализира тази дейност, каквито са Министерството на вътрешните работи и неговия Институт по психология, Академията на Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването има сериозни тежки противоречия. Не бих искал, тъй като ще има доста изказващи се, да Ви губя времето – тук пред мен е мнението и на Министерството на вътрешните работи, и на Академията на Министерството, и на Министерството на здравеопазването. Съвсем аргументирано, в няколко основни направления те оборват цели пасажи от този законопроект и смятат, че той трябва да се върне, за да бъде много внимателно обмислен. Още повече, че в самата Комисия се получи една странна ситуация. Едно-единствено дружество, а това е едно много… от Вас не са и длъжни да разбират от проблемите на психологичната помощ! Тя касае много институции, тя има много припокриващи се нива, но и с твърде голяма специфика. На практика от това, което се видя и в Комисията – всичко има за цел да превърне една организация в един официоз, която обаче ще контролира по един абсолютно, точната думата е „неправомерен“ начин, да не кажа друга, която има по-голяма гражданственост, и правото на практикуване. Не дай си боже и налагането на наказания, независимо че тук се отрече, че това е така. Ние там чухме пламенните слова на професор Джонев как всичко това било вече обмислено. Още повече, че и в Комисията се заговори за това, че вече една година въпросното Дружество, което единствено представляваше част от цялата тази голяма професионална гилдия, която представлява една свободна професия изключително важно, искам да кажа на уважаемите си колеги тук, че по време на пандемията 800% са се качили нуждите от психологични консултации, 4 пъти са се повишили повикванията на телефоните, свързани с насилието,

имащ отношение към практическото оцеляване на нацията. Неговото вкарване тук по един толкова примитивен начин в ръцете на едно дружество да се самопровъзгласи за тартор на цялата тази свободна гилдия и да определя кой ще практикува, кой няма да практикува, да не говорим за това, че съвсем аргументирано Министерството на вътрешните работи казва, че работата на психолозите в отделните правителствени институции, каквито са МВР, Министерството на образованието, Министерството на правосъдието, са съобразени със законови и подзаконови актове, касаещи дейността на тези правителствени организации. Този законопроект на практика по неясен начин дублира и още нещо дублира той правото на квалификация и на, така да се каже, упражняване на професията да се определя от определени преподавателски институции, каквито са университети, катедри с даването на съответно ниво диплома. Откъде накъде едно дружество ще определя чрез членството в него, което ще се превърне в задължително, правото да упражняваш тази професия? Последното нещо, което искам да кажа на колегата Дариткова, е, толкова са сложни взаимоотношенията между различните каскади в тази верига на психологично повлияване на една личност, че е изключително грубо, непрофесионално, нелепо да се отсича, че това е дейност само на психолози, другото е, видите ли, на психотерапевти, третото на трети вид специалисти. Всичко това показва, и Ви го каза главният комисар като представител на Министерството на вътрешните работи, че представлява един неумел опит, няма сериозна професионална дискусия... Тук не е мястото в тази зала. Сега, ако сте решили пак с валяка на мнозинството да го наложите на това първо четене, то ще стане сигурно. Искам да Ви кажа обаче, че в момента върви подписка, която ще мине през Административния съд срещу Вашия Законопроект. Нещата не са въобще прости. Въобще не са прости! Хората са изключително заинтересовани такива нелепости да не се допускат като законотворчество. Защото, както каза тук един уважаван юрист: „Глупостите, които се творят в това Народно събрание, вече се изучават във факултетите като грешки на законотворчеството.“ Ние не трябва в края на своя мандат галопиращо да приемаме недомислен, след недомислен законопроект. Това не прави чест на 44-тото народно събрание. Няма никакъв смисъл от това и това Ви го казват институции, с които Вие би трябвало да взаимодействате, тъй като техните ръководители са излъчени от Вас. Писмото на МВР е подписано от неговия принципал и аргументите му са много сериозни, част от които аз Ви цитирах. Така че аз тук не искам повече да губя времето на уважаваната аудитория. Моето предложение, моето желание, е Вие като вносители на този законопроект да го оттеглите, за да може той наистина да бъде внимателно прецизиран

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! На нашето внимание е една важна тема и амбицията на вносителите на проблема е да регулират проблем, който е много съществен – с общественозначимо оразмеряване. Много широка част от аудиторията, включително компетентната аудитория, не прави разлика между психология, психотерапия и психиатрична помощ и това е разбираемо, това е обяснимо. Ние имаме забележки по отношение на няколко неща, свързани с предложените промени. На първо място, законодателството познава няколко закона за съсловните организации, като най-популярните от тях са: Законът за съсловната организация на Българския лекарски съюз, на Българския зъболекарски съюз, на фармацевтите и така нататък. През последните години имаше прецеденти с други така наречени съсловни закони. За нас би било логично предложените промени да следват логиката на тези съсловни закони, които уреждат взаимоотношенията в дадена гилдия. На второ място, остава неясен важният въпрос какви ще бъдат образователните изисквания, които ще позволят психолозите да бъдат включвани в регистър, който ще им позволява да работят. В Здравната комисия не получихме много ясен отговор на тези въпроси, защото и предложените становища имаха различни позиции и защитаваха различни позиции. Изрично трябва да се посочи, че дипломите за магистър за различните направления на приложната психология, получени след едногодишно обучение в даден университет, не могат да легитимират професионалната правоспособност без наличието на бакалавърска степен по психология. Това е позицията на една от важните организации – Академията на Министерството на вътрешните работи, която обучава и работи с психолози. От друга страна, различните магистърски програми на практика дават специализация в определена приложна област на психологията. Не могат да заменят фундаменталната образователна подготовка по психология, която дава бакалавърската степен. По закон такива кратки магистърски програми например могат да завършат и студенти, чието базово висше образование е различно от психологията. Давам Ви пример: голяма част от хората, които имат бакалавърска степен в областта на педагогиката, поради това че трябваше да има психолози в училищата, имат надградена квалификация в областта на психологията и те бяха назначени като психолози в учебните заведения. Какво ще стане с тези хора по-нататък? Един въпрос, който педагозите най-вероятно в тази зала биха поставили, и то с основание. Ето защо част от предложените на вниманието ни становища защитават позицията, че внесеният в Народното събрание Законопроект трябва да бъде подложен на по-широко обсъждане след легитимните организационни и академични структури. И тук стигаме до третия важен въпрос, който според нас трябва да получи отговор. Защо отново се предпочита формата народни представители да внасят толкова важни законопроекти? Дали защото това дава къса писта за реализация на идеите и законопроектите, или просто се избягва общественото обсъждане в истинския смисъл на думата, когато един законопроект, внесен от Министерския съвет, стои на сайта на Министерския съвет или на съответното министерство и се подлага на истинско обществено обсъждане? В заключение, имайки предвид важността на темата, ние смятаме, че трябва да се даде шанс на подобен законопроект, но недомислиците, липсата на технологично време за прецизиране на текстовете обрича внесения Законопроект на съдба, която най-вероятно ще бъде като на предходните предложения отпреди три- четири години. Призоваваме да се отиде към единно калибриране, единни стандарти по отношение на изискванията за бакалавърска, магистърска степен, както и за специализациите. Не е достатъчно, че представляващите – групата, която предлага промените, говори за вида специализации или секции, които те искат аргументирано да работят според тематиката. Това е все едно в Закона за съсловната организация на лекарите примерно да дадем право на отделните специалности в медицината да имат съсловни организации – примерно специалистите по хирургия, по ендокринология, по вътрешни болести, по педиатрия и така нататък. Терапията и интервенциите в областта на психологията и психиатрията са изключително сериозно нещо. Ето защо сдруженията, които се занимават с тази тематика, трябва да работят за преодоляването на дисбалансите в изискванията на стандартите, както и на прескрипциите. Изводът от тази пандемия, в условията на която живеем все още, е, че нуждата от психологическа и психиатрична помощ ще се засилва, защото едно от основните поражения всъщност е точно в областта на приложното поле на тези специалисти. Ето защо трябва много внимателно да се направи законодателната база. За съжаление, смятам, че технологичното време на 44-тото народно събрание няма да даде възможност за такъв обществен дебат и изчистване на всички тези проблеми. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Реплики? Господин Кутев, имате думата за изказване.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми вносители на Законопроекта, аз се водя от разбирането, че с този законопроект Вие се опитвате да решите един обществен проблем, който очевидно има смисъл. Тоест има проблем и той трябва да бъде решаван и се надявам, че всъщност намеренията с този законопроект са именно да се разрешат определени недонаправени неща в законодателството. Един от проблемите, доколкото разбирам след разговори с доста психолози през последните няколко дни е в това, че действително в тази област много хора – психолози, казват, че има по някой път наистина опасна некомпетентност, която би могла да застрашава, включително и човешки животи. Предполагам, че част от това, което Вие искате да правите със Законопроекта, е именно това, тоест по някакъв начин да създадете структурирана организация, която да предпазва

защото това, че Вие давате в момента възможността за регулация на сектора в ръцете на една досега неправителствена организация, която би трябвало да изпълнява ролята на саморегулация на сектора, по никакъв начин не променя изискванията към тази некомпетентност и тя всъщност няма как да се пребори с нея – поне по силата на този законопроект. В него Вие сте записали, че така наречените експертни комисии,

Само че в условията, които Вие сте записали в Законопроекта, се чете всъщност какво трябва да направят експертните комисии? Ами да проверят дали той отговаря на изискванията. А какви са изискванията? Ами да има завършена степен. Къде отива възможността за регулация на компетентност или некомпетентност? Може би има нещо такова в това, че етичните комисии впоследствие евентуално да обсъждат някакви жалби, с които жалби може би да се налага наказание с лишаване – там за година, или нещо такова имаше при Вас, в правилата?! Но така или иначе, освен че давате правата за саморегулация в момента на една от организациите, при положение че има други и че голяма, значителна част от психолозите не участват в нея, Вие според мен просто не решавате основния проблем, заради който правите Закона. е – по-лесно би било да се реши този проблем, ако вземем да си въведем ред в държавата и да направим така че дипломата за психиатър, психолог да се прави и да я получаваш, когато си гарантиран, че имаш резултат. Да не се окаже сега, че дали тук магистърската степен по психология, без бакалавърска степен, е причина. Аз чух, че професор еди-кой си казал, че не е. Много други психолози казват, че е. Възможно е да има други причини за това да се окаже, че всъщност част от психолозите са некомпетентни. Но при всяко положение, ако ние си подредим образованието и го вкараме в начин, в който да знаем, че не могат да излизат психолози, завършили магистърска степен, които да са опасни или да са вредни, ние ще постигнем повече резултати без тази организация. Освен всичко друго, ако искате да направите регистър, който да бъде задължителен за една професия, е логично това да се направи към държавна институция, а не да правите от една неправителствена организация държавна институция, защото Вие това правите. Вие упълномощавате да се решават човешки съдби и казвате: ти може да работиш – ти не може. И сега, това няма как – тази неправителствена организация всъщност, да не ни води до мисълта, че хората, които са говорили с Вас, очевидно лобират за една или друга организация. Най-малкото, вижте сега – § 1 от Преходни и заключителни разпоредби гласи следното: „В тримесечен срок от влизането на Закона в сила се организира свикването и подготовката на Общо събрание.“ Следващият член казва: „могат да участват всички лица, които предоставят в посочения тримесечен срок заявление за участие, придружено с копие от диплома за завършено образование.“ Винаги съм се опасявал в политиката, когато някой каже, че нещо се прави. Кое се прави? Как се организира Общо събрание? Очевидно някой го организира и лицата, които искат да станат и да имат дипломи, тоест да легализират един вид дипломите си за психолози, за да могат да извършват тази дейност, някъде трябва да подадат своите документи. Тук не пише къде. Очевидно презумцията е, че те ще ги подадат в досегашното НПО, което Вие всъщност искате да одържавите. Друг е въпросът, че тук това не го пише. Те би трябвало вероятно да се сетят за това. Да не Да не говорим, че в този текст няма отговорност. Ами, ако не се създаде това в тримесечен срок, какво става със Законопроекта, с гилдията и с некомпетентните психолози? Това не е дребно заяждане. Този недостатък вероятно може да се избегне между първо и второ четене, като направим някаква регламентация, в която да е ясно къде се подават.

добре. Тази експертна комисия какво може да направи с некомпетентните психолози, които пък имат съответната диплома? Те като имат диплома, тези са длъжни да ги регистрират. Как регулираме сектора? С какво помагаме всъщност на основния проблем, който се опитваме да решим? И затова колегите, които казаха, че това трябва да се отложи, да се премисли и да се направи по друг начин, а не с бързане в края на Народното събрание, според мен са прави. Недейте да бързате! Нищо хубаво няма да излезе от това. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Както казаха и колегите в изказванията си преди моето, може би намеренията за внасяне на такъв законопроект са били добри, защото наистина тази дейност в България не е достатъчно регулирана. Но това, което ни се предлага като законопроект за обсъждане, не просто се разминава с добрите намерения, а ако се задълбочите в текстовете, ще видите, че има неща, които пораждат много сериозни съмнения в добронамереността

80 колеги, някои, разбира се, не са успели да се подпишат навреме, тази група сега е много по-голяма, до председателя на Здравната комисия в Народното събрание относно Законопроекта, който разглеждаме. Разбира се, че има срокове, които хората не знаят, но това становище и до момента не е качено на сайта на Народното събрание. Смятам, че освен в Комисията по здравеопазване този законопроект трябваше да се разглежда и в Комисията по образование и наука. Смятам, че тези хора, които са се подписали под това становище, уверявам Ви, много задълбочено и професионално е направено, са важна част от гилдията и беше редно мнението им да бъде чуто. В тази професионална общност, организирана на неформален принцип, има членове на Дружеството на психолозите в България, има и такива хора, които не членуват в нито една организация, те подкрепят необходимостта от съществуването на Закон за квалификацията и професионалната дейност на психолозите, но считат, че е недопустимо такъв закон да се приема без обществено обсъждане – нещо, което подчертаха и колегите, които се изказаха преди мен. Тяхното притеснение, както и моето, като човек, който 27 години е работил в училище, и макар че не е изрично посочено и за човек, който не се интересува професионално, може би това не е видно от първо четене, но този законопроект би засегнал сериозно практикуващите психолози във всички сфери в публичния, в частния сектор. Той има отношение и към висшето образование за придобиване на професионална квалификация на психолозите с образователно-квалификационна степен и научни такива степени, както и към продължаващото им професионално развитие. По отношение на практикуващите специалисти в публичния сектор, в системата например на предучилищното и училищно образование, е още по-специфично, защото в момента на длъжностите „психолог“ и „педагогически съветник“ се назначават специалисти, които в системата като статут са изравнени с ниво на длъжност „педагогически специалисти“, съответно приравнени като заплащане на учител, но без възможност за кариерно развитие в тези рамки, за разлика от учителите. В този организационен контекст на длъжността „педагогически съветник“ или „психолог“ в Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти, в сила от месец август 2019 директорите на училищата и детските градини могат да назначават специалисти, които са с образователно-квалификационна степен по психология на длъжността „психолог“, съответно „бакалавър“ или „магистър“, или и двете по психология, а на длъжност „педагогически съветник“ – специалисти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по психология, педагогика и социални дейности. Ако този законопроект бъде приет, стане закон и влезе в сила в този си вид, това ще означава, че по силата на специализиран закон ще трябва да бъде валиден и за системата на предучилищното и училищното образование, което предполага да се направят промени в сега действащите Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти и Наредбата за приобщаващо образование, които касаят пряко дейността на всички училища и детски градини. Съответно за длъжността „училищен психолог“ логично ще важат стандартите по психология на развитието, публикувани на сайта на Дружеството на психолозите в България, предвидени за допълване на този законопроект, без да са изрично записани в текст. В предложения ни Законопроект некоректно и подвеждащо в чл. 7 се определя, че стандартите за психологическа дейност са задължителни за всички лица, извършващи психологически дейности в съответното професионално направление, защото не са посочени професионалните направления и съответните дейности към тях, както и кои са стандартите за съответните направления и професионалната дейност на психолозите. Не е ясно и дали и кои имат съответствие с националната квалификация на професиите и длъжностите от месец януари 2011 г. на Националния статистически институт. В случая това е подвеждащо, защото тези стандарти не влизат в текстовете на Законопроекта, който ни е предложен, съответно това може да се тълкува като възможност Дружеството на психолозите в България да променя стандартите с решение на Управителния съвет и съответно колеги да бъдат ощетени. Освен това, ако има направления, които не са включени в тази квалификация като професии, дали Дружеството на психолозите в България предвижда да задвижи процедура по вписване на нови длъжности в националната квалификация на професиите и длъжностите? Уважаеми колеги, в психологията има много направления, включително много направления на приложната психология. Както ни е известно, има клинични психолози, трудови, организационни, детски психолози, спортни, авиационни, социални Сферата на професионална реализация се определя спрямо тяхната квалификация и нормативната уредба на съответните служби, медицински, образователни, социални и прочие заведения, ако са в публичния сектор, и според това за тяхната работа важат съответно законите за МВР, за изпълнение на наказанията, тоест за затворите, законите във военната област, законите в здравеопазването, Законът за образованието и така нататък. В частния сектор има доброволна регулация за момента, което крие своите неприятни страни, както за работещите, така и за клиентите на подобни услуги. Има се предвид, че неквалифицирани лица или такива, които не спазват етични стандарти в упражняването на професията, казано разговорно – самозванци и такива без професионална етика, практикуват. Самите стандарти, публикувани на сайта на Дружеството на психолозите в България, внушават лобистки изисквания, насочващи към определени магистърски програми, университети и курсове. Те поставят под съмнение дипломите за завършено образование от акредитирани учебни заведения като достатъчни за едно или друго ниво или квалификация, които би трябвало да са легитимни по право и да дават описаните от университетите квалификации и правоспособностите, които са били разписани по време на придобиването на тези дипломи. В Законопроекта също така има цели абзаци, които са части от Устава на въпросното Дружество на психолозите в България, което по никакъв начин не променя статута на тази организация в друг, а само разширява възможностите за издръжка на самото дружество, в случая не само от членски внос и други позволени дейности, но и от глоби и такси за застраховки или да въведе такси за разглеждане на документи, становища и Това би могло да доведе до самоцелно събиране на такива от членовете му и субективно преследване на неудобни в кавички колеги. Статутът на подобна организация би трябвало да е различен, както и финансирането ѝ, защото това би могло да доведе до конфликт на интереси.

е посочено, че Дружеството на психолозите в България е съсловна организация, но се пита: по коя Конституция, кой я контролира? Няма нищо упоменато в закона кой регулира дейността ѝ, защо името ѝ тук е непроменено и е със статут на НПО, а като съсловна организация – със старото име? В Глава трета, чл. 9 не са посочени за кои компетентни органи става дума. В Глава трета, чл. 12 напълно се дублират органите, които са посочени, с настоящите органи на управление на Дружеството на психолозите в България, като са добавени само експертни комисии. Липсва Национален съвет по качество по аналогия от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. В Глава четвърта, чл. 22 с даването на право на издаване на наказателно постановление в кавички една неправителствена организация с претенции за съсловна организация се явява в ролята на съдия. е тук дали това е възможно спрямо настоящото законодателство в България по смисъла на Административно-процесуалния кодекс. Тоест, ако по-детайлно се вгледаме, та дори ако се вгледаме, като един учител не мога да се въздържа от забележка, в многобройните граматически грешки – явно много прибързано е направен този законопроект, може би внасянето му в дванадесет без пет, в края на работата на това Народно събрание, е имал за цел нещо друго. И аз мисля, че достатъчно в изказването си казах какво може би се цели с този законопроект. За съжаление, искреното желание на всички практикуващи психолози в България да бъде регулирана тяхната дейност, с това нещо, което ни се предлага като законопроект, не се регулира. Напротив, правят се опити да се уредят някои индивидуални, може би частни интереси, но това в никакъв случай няма да помогне в дейността на психолозите в България. За съжаление, смятам, че нямаме време, както казаха и някои от изказващите се преди мен, да коригираме толкова задълбочено, защото философията трябва да бъде променена на този законопроект. Поради тази причина ние ще гласуваме „против“. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Не се учудвам, че няма желаещи за изказване от дясната половина на залата, но като член на Комисията по здравеопазване искам да изкажа и своето мнение по внесения Законопроект. Това е поредният законопроект, който е внесен по модела ГЕРБ и по най-бързата писта да задоволи интересите на определена част от една голяма съсловна организация, едно дружество. Яростните му защитници присъстваха в Комисията по здравеопазване. Например професор Сава Джонов, който е председател на това дружество, в пламенната си защита на този законопроект, в който лично е и участвал, щеше да ме спечели, ако не беше казал, че: „Уважаеми народни представители, ама ние вече от повече от една година си работим по това нещо. Направили сме си и секциите, и регистър сме си направили, и хората сме си наредили. Вие просто трябва само да гласувате този законопроект“ – пет минути преди финала на този мандат?! Присъствах в

който нашето дружество, след като го узаконите като мастит, даващ правата на всички психолози в България, ще им издаваме европейски сертификат за качество. Пък после, виждате ли, университетите ние ще ги принудим да си повишат квалификацията, да повишат качеството, да си променят програмите на обучение.“ Що за чудо? Неслучайно и българското образование е на това ниво, не е случайно и за мен, че този законопроект не се гледа в Комисията по образование. Такъв модел в последните месеци – на внасяне на законодателна дейност в България, се наблюдава и ние категорично няма да подкрепяме такива лобистки законопроекти.

Има ли други изказвания, колеги? Госпожо Петрова. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В началото на моето изказване искам да кажа, че аз съм дипломиран психолог и не членувам в Дружеството на психолозите, за което преждеговорившите имат подозрение, че ще бъде правоприемник на всичко, което е намерило отражение в този законопроект. Законопроектът за регулиране на дейността на психолозите урежда много важни елементи от професията, които ни изравняват с други европейски страни, като удостоверяване, регистрация и публично огласяване на правоспособността на всеки конкретен практикуващ психолог. Без този закон полето на психологията е един разграден двор. Регламентът не само доближава психологическата професия до по-отговорните, като юридическите и медицинските, но и създава механизъм за защита на потребителите, когато те не са удовлетворени от услугата. Законопроектът предвижда да се създаде регистър на правоспособните психолози и само регистриран в него психолог да може да упражнява професията си. Освен да е вписан в регистъра, в който психолозите в момента са 1100, той трябва да е член на Дружеството на психолозите. Досега липсата на закон не позволява да се прилагат европейски политики и стандарти, които в отделните области на психологията са много напреднали. Законопроектът действително би позволил на едно дружество да се присъедини към европейската научна и практическа област на психологията психолог ще може да бъде само лице с висше образование по тази специалност и поне бакалавърска степен, ще има стандарти за изпълнение на извършваните психологически дейности, които ще бъдат изготвени съвместно с Дружеството на психолозите и други институции в страната, имащи отношение към психологията. В момента липсва ред за контрол и санкциониране на нарушения. В България има немалко специалисти, които не са завършили психология, нямат необходимата квалификация да осъществяват интензивна намеса в човешката психика, а това със сигурност нанася вреди на хората. През последните години отношението към психологията се промени. Психологията е наука, която постоянно се развива и следва тенденциите и промените в човешката личност, взаимодействие и среда. Тя не дава рецепти, които са общовалидни, а търси индивидуалния ресурс и отключва възможности според спецификата на личността. Все повече хора разбират вече какво е да се използва психологическа подкрепа, без това да ги слага в каквато и да било категория от онези с предразсъдъците. Отивайки на психолог, те не отиват просто да заявят своите проблеми, тревоги, въпроси, нито отиват да бъдат порицани или осъдени, психологът е специалистът, който открива заедно с клиента причините за проблемната ситуация, състояние, криза. Двамата заедно начертават и пътя за изход с конкретни задачи, промени, избори. Работата продължава дълго дори и извън кабинета, защото чрез психологическата подкрепата човек се учи на нови, по-продуктивни стратегии. От казаното до момента от уважаваните преди мен колеги стана ясно, че Законопроектът е съобразен със спецификата на психологическата дейност, която в различни свои варианти допуска и изисква различни критерии за качество. В съответствие с демократичните традиции на съвремието и потребностите на съсловието Законопроектът стимулира привличането и участието на широк кръг специалисти в саморегулацията на професията, които да внесат своя опит и знания при дефинирането на най-издържаните стандарти, подхождащи за всяко отделно психологическо направление. За реализацията на Законопроекта след неговото приемане – има разработена, действаща в момента, това го разбрахме, секционна структура, състояща се от шест секции, обезпечени кадрово с излъчени председатели и членски състав. Уважаеми колеги, старото нормално вече не съществува и това се отразява безспорно на психиката ни. Професор Михайлов каза, че над 800% се е увеличило търсеното на психическа помощ спрямо началото на 2019 г., работи се за повече устойчивост в помощ на хората, особено по време на пандемията, с консултации за психично здраве при променените условия на труд. Социалните мрежи са новите модерни зависимости за младите хора. Ако доскоро в обществото се говореше за наркозависимост, днес спокойно можем да говорим и за киберзависимост. Има реална зависимост от виртуалното пространство, но не бива да се забравя, че зависимостта се проявява да запълни друг дефицит в живота тя се базира на промяната в биохимията. В мрежата човек може да получи вълнения, очаквания, признания, а оттам илюзорно приемане, внимание, всичко. Съвсем реално виртуалното изтръсква от нас адреналин, допамин, после търсим всичко отново и отново, защото действията, които ни го дават, всъщност са много прости – само един клик и малко щракване по клавиатурата. Това пристрастяване е по-трудно осъзнато за разлика от хазартната зависимост, алкохолната, наркотичната, трудността от масовостта на пристрастяването и тя не се преодолява без намесата на специалист. Актуален днес е и въпросът: създава ли пропаст виртуалното пространство между децата и родителите? Пропастта е породена не само от виртуалното пространство, тя е в ценностите, променени в дълбочина в последните години. Днешните деца са много различни от децата преди 30, дори 20 години, затова много поведенчески модели са неработещи и родителите се нуждаят от нови, съобразени с индивидуалните характеристики и особености на техните деца. Разликата между новото поколение и това от нашите години е в пъти различна. Родителите трудно се ориентират в този свят, дори изпитват неудобство от дезорганизацията си и затова отхвърлят мястото, в което децата функционират и общуват. Децата смятат родителите си за неразбиращи и се съмняват в авторитета им по тази линия. Всичко това допълва аргументите за необходимостта от този законопроект. Ние сме убедени, че предстои много сериозна дискусия и днес в тази зала ние отваряме тази дискусия. Законопроектът е само на първо четене и ние представяме неговата философия. Общественото обсъждане предстои и този законопроект вероятно на второ четене в мандата на това Народно събрание няма да бъде приет. Затова аз апелирам: всички, които имат отношение по темата, да дадат своите предложения

аз питам кое министерство трябва да внесе подобен законопроект? Съществени и сериозни предложения вероятно ще дойдат от самата гилдия на психолозите. Да, има много критични мнения, но аз общувах в тези дни с много психолози, които подкрепят идеята и са с голямо очакване на този законопроект. Всичко е технология между първо и второ четене. Аз Ви призовавам да подкрепите Законопроекта на първо четене и да се включите активно в предложенията до приемането му на второ четене.

господин Председателстващ. Уважаеми колеги! Уважаема колега Петрова, аз Ви благодаря за усилията за това пространно изказване. Само не мога да разбера в края на своето изказване Вие казвате: „Този законопроект вероятно няма да види бял свят в рамките на мандата на това Народно събрание.“ Тогава какъв беше смисълът той да бъде внасян, какъв беше смисълът да се говори за неща, извинявайте за професионалната ми забележка, да правите аналогии за патофизиологията и физиологията на мисленето на човека и неговата психика чрез биохимия е меко казано некоректно. Освен това да си говорим за „Бащи и деца“ по Тургенев как поколенията не се разбират, това няма отношение към този законопроект. Този законопроект има отношение към един вид дейност, той не е, както Вие самата казахте, поставен на сериозно обществено и професионално обсъждане, той не урежда проблемите, както казва уважаваният от мен депутат Антон Кутев, на тази професия, а ги задълбочава, той напъжда като в кошара всички работещи в рамките на едно дружество само при съществуващи няколко в момента. Тоест цялата технология тук, с която губим времето на уважаемото Народно събрание вече почти един час, е такава, че ние загубихме времето на 100 – 200 депутати да слушат тези неща, накрая ще го минем на първо четене с Вашия валяк – на мнозинството, и той ще потъне, като немалко други законопроекти, и ще остане, както казваме ние жаргонно на нашия парламентарен парламентарен лексикон, на трупчета. Нямаше смисъл от това. Това беше и целта на нашите изказвания и нашите аргументи. Нямаше смисъл да се бърза за нещо, което безспорно трябва да бъде уредено, но не по начина, по който ни се предлага в момента. Благодаря Ви, господин Председателстващ.

Уважаеми господин Михайлов, може би три пъти казах, че ние поставяме началото на нещо, което общността на психолозите в България очаква. Ние от ГЕРБ поставяме началото на едно обществено обсъждане и искам да Ви помоля да не правите внушения от тази трибуна, че съществуващото Дружество на психолозите ще бъде правоприемник по този законопроект. Дружеството на психолозите е изказало своята позиция, с разбиране се отнася към голяма част от текстовете. Разбира се, има много въпросителни и много проблеми, които ще се изчистят, и Законопроектът ще бъде реализиран като такъв в следващия мандат на Народното събрание, вероятно. Благодаря, госпожо Петрова. Други изказвания има ли? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроект за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите, № 154 01 14, внесен от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Гласували

(2021 г.) На свое редовно заседание, проведено на 17 февруари 2021 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, на основание чл. 118, глава XI от Правилника за организацията и дейността на Народно събрание обсъди и прие Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2021 г.

Работната програма на Европейската комисия за 2021 г., публикувана на 19 октомври 2020 г., и предложенията, направени от постоянните парламентарни комисии на Народното събрание. чл. 118, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз е внесена в Народно събрание от Министерския съвет на 21 януари В рамките на триседмичния срок, определен в чл. 118, ал. 2, тя е разгледана от 16 постоянни парламентарни комисии. Съгласно заложения в чл. 118, ал. 3 14 дневен срок Комисията Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове следва да изработи Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2021 г. до 26 февруари 2021 г. своята Работна програма за 2021 г. Европейската комисия предлага 86 нови инициативи и 41 инициативи по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), в съответствие с шестте амбициозни цели, заложени

Работната програма на Европейската комисия беше представена от господин Цветан Кюланов – изпълняващ длъжността ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, придружен от господин Никола Миладинов – медиен съветник В заседанието участие взеха и госпожа Петя Василева – директор на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ към администрацията на Министерския съвет, както и господин Владимир Недялков, госпожа Камелия Иванова и госпожа Мариана Василева – държавни експерти в същата дирекция. Като отчита дневния ред на Европейската комисия и програмата на Тройното председателство на Съвета на Европейския съюз, през 2021 г. България планира да насочи усилията си към няколко високоприоритетни за страната области: - Европейската зелена сделка; Справяне с негативните икономически и социални последици от пандемията, породена от COVID-19; - Многогодишна финансова рамка 2021 – 2027 г.; - Реформата на Общата селскостопанска политика; - Присъединяване към Шенгенското пространство; - Разширяване на Европейския съюз; Европейски енергиен съюз; - Насърчаване на икономическия растеж и заетост; - Солидарно управление на миграцията; - Единен европейски цифров пазар. При изготвянето на Проекта на Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2021 г. бяха отчетени и следните съображения: Проверки за съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност на европейските законодателни предложения, включени в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2021 г., ще бъдат извършвани

които не са разгледани или окончателно приети; - В Годишната работна програма приоритетно са включени проекти на актове, които имат законодателен характер и създават възможност Народното събрание ефективно да контролира участието на правителството в европейския дневен ред, както и да участва в политическия диалог с европейските институции; При необходимост към настоящата работна програма комисиите на Народното събрание имат възможност да разглеждат и други документи на европейските институции – съобщения, доклади, бели и зелени книги, и други, извън настоящата работна програма; Следва да се има предвид, че във връзка с правомощията на националните парламенти по чл. 6 от Протокол № 2 на Договора за функциониране на Европейския съюз в Проекта на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2021 г. не са включени предложения, направени от постоянните комисии,

След състоялото се обсъждане Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на основание чл. 118, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага единодушно със 7 гласа „за“ на Народното събрание да приеме следното решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз

Спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в европейския законодателен процес; - Приоритетите, заложени в Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2021 г.; Нуждата от укрепване на глобалната роля на Европейския съюз като защитник на демократичните ценности и човешките права, на устойчивото социално и екологично развитие; - Стремежа за активно участие в процеса по справяне с негативните социални и икономически последици, следствие от пандемията, породена от COVID-19; Реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като подложи на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по Глава Единадесета от чл. 118 до чл. 121 включително от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание следните проекти на актове на европейските институции:

3. Регламент за разпределяне на усилията. 4. Изменение на Директивата за енергията от възобновяеми източници с цел изпълнение на амбицията на новата цел в областта на климата за 2030 г. Изменение на Директивата за енергийната ефективност с цел изпълнение на амбицията на новата цел в областта на климата до 2030 г. 6. Преразглеждане на Регламента за включване на емисиите и поглъщанията на поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство. 7. Намаляване на емисиите на метан в енергийния сектор. 8. Преразглеждане на Директивата за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията. 9. Преразглеждане на Директивата за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. 10. Преразглеждане на Регламента за определяне на стандарти за емисиите на въглероден диоксид от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства.

Регламент № 715/2009/ЕС) с цел регулиране на конкурентните декарбонизирани газови пазари. 13. Инициатива за политика за устойчиви продукти, включително преразглеждане на Директивата за екопроектирането. 14. Свеждане до минимум на риска от от обезлесяване и деградация на горите, свързан с продукти, пуснати на пазара на Европейския съюз. 15. Нова правна уредба за възстановяване на здравето на екосистемите. 16. Преразглеждане на Директивата относно интелигентните транспортни системи, включително инициатива за издаване на билети за мултимодален транспорт. 17. Преразглеждане на Регламента за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). 18. Разработване на стандарти за емисиите от леки автомобили, микробуси, камиони и автобуси за периода след стандартите Евро 19. Инициатива за железопътен коридор EU 2021, включително преразглеждане на Регламента относно коридорите за железопътен товарен превоз и действия за насърчаване на пътническия железопътен транспорт. Незаконодателни инициативи

Данък върху цифровите технологии и предложение за данък върху цифровите технологии като собствен ресурс. 26. Подобряване на условията на труд на работещите през платформи. 27.1 Създаване на равнопоставени условия на конкуренция. 27.2 Обществени поръчки. 28. Нови изисквания за проектирането и права на потребителите в областта на електрониката. Незаконодателни инициативи 29. Актуализиране на новата промишлена стратегия за Европа. В тематична област – Икономика в интерес на хората Законодателни инициативи 30. Уредба за защита и улесняване на инвестициите. 31. Преразглеждане на пруденциалните

32. Преразглеждане на Директивата и Регламента за пазарите на финансови инструменти. 33. Устойчиво корпоративно управление. 34. Създаване на стандарт на Европейския съюз за „зелени“ облигации. 35. Към бъдещата обща схема от преференции – правна уредба за предоставяне на търговски предимства на развиващите се страни. 36. Инструмент за възпиране и противодействие на принудителни действия от страна на трети държави. 37. Преразглеждане на уредбата за управление на банкови кризи и за застраховане на депозитите. 38. Преразглеждане на Директивата за данъчното облагане на тютюневите изделия. 39. Изменение на Директивата относно общия режим на облагане с акцизи. Незаконодателни инициативи 40. Съобщение относно нова стратегическа рамка за здравословни и безопасни условия на труд. 41. План за действие за социалната икономика. 42. Препоръка за европейска гаранция за децата. тематична област – По-силна Европа на световната сцена Законодателни инициативи 43. Консулска закрила — преглед на правилата на ЕС. Незаконодателни инициативи 44. Съвместно съобщение относно засилването на приноса на Европейския към основаното на правила многостранно сътрудничество. 45. Съвместно съобщение относно Арктика. В тематична област – Утвърждаване на европейския ни начин на живот Законодателни инициативи 46. Законодателно предложение за създаване на нова Европейска агенция за биомедицински научни изследвания и развойна дейност. 47. Предложение за европейско пространство на здравни данни. 48. Изменение на Регламента за създаване на механизма за оценка по Шенген. 49. Преразглеждане на Кодекса на шенгенските граници. 50. Цифровизиране на визовите процедури. 51. Законодателство за ефективно справяне със сексуалното насилие над деца онлайн. 52. Преразглеждане на Директивата за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност. 53. Предложение за модернизиране на съществуващото сътрудничество в областта на правоприлагането в рамките на Европейския съюз чрез създаване на кодекс на Европейския съюз за полицейско сътрудничество. 54. Предложение за директива относно службите за възстановяване на активи. 55. Индивидуални сметки за обучение. Незаконодателни инициативи 56. Нов план за действие на инициативи 56. Нов план за действие на Европейския съюз срещу контрабандата на мигранти. 57. Нова стратегия за доброволно връщане и реинтеграция. 58. Стратегия за бъдещето на Шенген. 59. Програма на Европейския съюз за борба с тероризма: предотвратяване, защита, реагиране, предвиждане. В тематична област – Нов тласък за европейската демокрация Законодателни инициативи 60. Предложение за предотвратяване и борба с конкретни форми на основаното на пола насилие. 61. Инициатива за разширяване на списъка на престъпленията на Европейския съюз, за да обхване всички форми на престъпления от омраза и словото на омразата. 62. Цифров обмен на информация по трансгранични дела за тероризъм. 63. Платформа за сътрудничество на съвместните екипи за разследване. 64. Цифровизиране на трансграничното съдебно сътрудничество. 65. Преразглеждане на статута и финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации. 66. По-голяма прозрачност на платената политическа реклама. 67. Преразглеждане на Директивата на Съвета за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани. 68. Преразглеждане на Директивата на Съвета за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в общински избори от гражданите на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани. 69. Инициатива срещу злоупотребата с воденето на съдебни дела срещу журналисти и правозащитници. Незаконодателни инициативи 70. Съобщение относно дългосрочната визия за селските райони. 71. Стратегия на ЕС за правата на детето. В тематична област – Бюджет на Европейския съюз 72. Инициативи, свързани с Многогодишната финансова рамка 2021 – 2027 г.“ Благодаря Ви за вниманието. Откривам разискванията. Има ли изказвания? Заповядайте.

Благодаря. Уважаеми колеги, Народното събрание разглежда Проекта за Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на и чл. 118, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По същество тази програма се разглежда и приема всяка година.

която е приета от Министерския съвет, Работната програма на Европейската комисия за 2021 г. и предложенията, представени от постоянните парламентарни комисии в Народното събрание. Ще подкрепим Годишната програма на Народното събрание, защото в нея виждаме приоритетите, които са приоритети и са част от Програмата за ускореното и догонващо развитие на „Движението за права и свободи“. Именно в Годишната програма са представени по тематични области със законодателни и незаконодателни инициативи – „Европейският зелен пакт“, „Европа подготвена за цифровата ера“, „Икономика в интерес на хората“, „По-силна Европа на световната сцена“, утвърждаване на европейския начин на живот, новият тласък на европейската демокрация. Тази програма ще се използва и от следващото Народното събрание. На нейна база Народното събрание ще изпълнява своите правомощия по силата на Договора за функционирането на Европейския съюз. Уважаеми колеги, „Движението за права и свободи“ е имало принципна и постоянна позиция по отношение на европейските теми в парламента и този път ще бъде така. В тези четири години, за съжаление, сме свидетели на неотчитането и непубличното представяне на позициите и приоритетите на По силата на Правилника на база на Годишната програма в процеса на вземане на решения на Европейския съюз се разработват и 6-месечните програми с приоритетните за страната ни теми и досиета, които се представят от министър-председателя или от ресорния вицепремиер в Народното събрание. От този парламент ние не успяхме да чуем тези отчети нито за отминало председателство, нито за настоящо такова. Имаме представени приоритети, теми, които засягат гражданите на страната ни, но нямаме механизмите за тяхното прилагане. Свидетели сме на постоянното нарушаване на Правилника, нарушението на държавността. В решаването на важните въпроси в Европейския съюз често вземат отношение и малките държави, каквато е и нашата. Виждаме, че представен по този начин, гласът на България не се чува в Европейския Благодаря. Реплики има ли? Не виждам желаещи. Господин Вигенин, заповядайте за изказване.

Най-малкото полезността ѝ ще бъде, че и ние тук, и българските граждани чуха с какво ще се занимава Европейската комисия, респективно българското правителство, Европейският съюз като цяло през тази година. Трябва да отчетем и, разбира се, политическия етап, на който се намира България, и това, че предстоят и избори. Тази програма, която днес ще одобрим, която парламентарната група на „БСП за България“ също ще подкрепи, може да бъде изпълнена при две условия. Първо, адекватна работа на Министерския съвет, който да приема своевременно рамкови позиции по актовете, включени в Програмата, и активни парламентарни комисии, които своевременно да разглеждат съответните актове. Подчертавам – парламентарни комисии, защото понякога и тук, в Народното събрание, има едно неразбиране, че всички въпроси, свързани с Европейския съюз, са от компетенциите на Комисията по европейските въпроси. след членството на България в Европейския съюз всяка една комисия и европейска комисия или Комисия по европейските въпроси, свързани с нейния ресор, всяка една от тези теми ще трябва да бъде обсъдена в съответните комисии. Тази програма ще се изпълнява от следващото Народното събрание – 45-ото, и в сферата на парламентарния контрол по европейските въпроси на него му предстои една доста по-активна работа. За съжаление, това, 44-тото, по тази тема се провали. След кратките проблясъци по време на Председателството на Съвета на Европейския съюз, в което европейските теми наистина бяха във фокуса на вниманието на Народното събрание, всичко европейско след края на председателството буквално потъна и ние не сме имали нито един дебат в Народното събрание по такива теми. Премиерът не дойде нито веднъж, за да ни информира за позициите на България преди Европейския съвет или за решенията на Европейския съвет след участието му в тях. Това е чл. 126 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Премиерът не дойде нито веднъж, за да ни информира за резултатите от участието на България в процеса на вземане на решения по време на предходното председателство и приоритетите по време на действащото. Това е чл. 128 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Всъщност проблемът с парламентарния контрол съществува по принцип не само по европейските въпроси и тази тема беше повдигната тази сутрин. Председателят Караянчева обеща статистика. Ще спомена и аз едно изречение. Последният кабинет, който е изкарал пълен мандат, е този на Сергей Станишев. За четирите си години като премиер Станишев е отговорил на 98 въпроса и 100 питания.

И така стигам до следващото изречение, че въпросът за контрола стои и по европейските въпроси, и съотношенията са, общо, взето същите. Това ще трябва да се промени след изборите. И ето сега говорим за бъдещото, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ БСП ще настоява за поетапно засилване на ролята на Народното събрание по въпросите от европейския дневен ред. Ние ще предложим промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в следващия мандат, който тази програма, която приемаме днес, всъщност ще покрива, няма да дадем възможност за недобронамерено тълкуване на разпоредбите, свързани с изслушванията на премиера, както се прави сега по отношение на чл. 126 и чл. 128. Ще предложим трансформиране на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в пълноценна Комисия с увеличаване на състава ѝ при спазване на съотношенията между политическите групи. Ще засилим нейните правомощия по отношение на контрола над министрите. Ще задължим министрите да докладват в ресорните комисии за участието си в заседанията на Съвета на Европейския съюз, а важните въпроси ще бъдат обсъждани в Народното събрание Плана за възстановяване например ще бъде един от първите документи, които ще влязат за обсъждане в Народното събрание – първо в комисиите след това и в залата. Независимо от етапа, на който ще бъде неговото одобрение от страна на Министерския съвет и респективно Европейската комисия. Дебатът за бъдещото на Европа, който стартира в Европейския съюз, ще бъде воден активно в Народното събрание. Ще изграждаме капацитета на Народното събрание, ще го разширяваме по темите, свързани с Европейския съюз, като използваме най-добрите европейски практики, които сме проучили. Спирам дотук. Така или иначе мандатът на това Народно събрание изтича, но е хубаво да се поучим добре от грешките, недостатъците и дефицитите, за да може следващото Народно събрание да бъде наистина ефективно по тези теми. Благодаря.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Годишната програма, която обсъждаме, определя въпросите от европейския дневен ред, които, разбира се, са от приоритетно значение за страната през текущата година и формулира националния интерес по всеки един от тях. Знаем, че тя гарантира координираното и ефективно участие на страната на всички нива в процеса на взимане на решения в Европейския съюз и последователното прилагане на европейските политики. Нека да не забравяме, че България е пълноправен член на Европейския съюз, с всички произтичащи от това обстоятелство права и задължения. Разбира се, едно от най-големите предизвикателства е участието в процеса на взимане на решения от Съвета на Европейския съюз, където успоредно с намиране на общия интерес всяка държава отстоява националния си интерес. В началото на всяка година в Народното събрание постъпват всички досиета за съответната година, които всички комисии, но най-вече Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, следва да разгледат и да преценят кои от тези досиета ще бъдат разгледани за следващата година. Разбира се, опозицията има право да прави всякакви предложения. Мое лично мнение е, че конкретни промени не са нужни, но на мен обещанията, които бяха изречени от тази трибуна, ми прозвучаха повече като предизборни намерения, но това е извън темата. Когато има такъв неистов интерес към определено досие, следва, разбира се, заинтересованите да се запознаят с него, да го следят през целия период. Това беше отбелязано и в дебата преди няколко седмици върху собствените ресурси, Народното събрание не е извън дебата. Информацията е налична, тя може да се проследи, може и да се обсъжда. Ако има необходимост, винаги и за всяко едно нещо може да се реагира. Сега повече по темата. В Годишната програма за 2021 г. са включени всички важни за България теми и въпроси, които са предмет на дискусия в процеса на вземане на решения в Европейския съюз към момента, като на първо място са изведени три теми. По отношение на климата и екологично устойчива икономика основно вниманието е поставено върху инструмента за трансевропейска енергийна инфраструктура и планирания от Европейската комисия пакет, който цели преразглеждане на цялото действащо европейско законодателство и съобразяването му с повишената климатична амбиция, отчитайки нуждата от принос от всички сектори. В съответствие със защитаваната до момента позиция приоритети за България остават: осигуряването на адекватна, улесняваща рамка, отчитане на националните особености, спазването на принципа за технологична неутралност, запазване на конкурентоспособността на националната индустрия, справедливо разпределение на ползите и усилията от прехода, осигуряване на европейско финансиране, избягване на допълнителни разходи за домакинствата, достъпна цена на енергията и осигуряване на гаранции за постигане на нужния справедлив социално-икономически преход. Друга тема е селското стопанство и рибарството. По създаване на Европейския здравен съюз законодателните мерки включват разширяване на мандатите на Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Важно е също да се отбележи, че в Шестмесечната програма на португалското председателство на Съвета на Европейския съюз са включени общо 42 конкретни законодателни досиета и теми, които ще бъдат приоритетни за страната ни през следващите шест месеца и по които, разбира се, ще се стремим в максимална степен да защитим националния интерес. България ще участва, разбира се, активно в дискусиите във връзка с Проектобюджета на Европейския съюз за 2022 г., като за нас е важно осигуряването на адекватно ниво на средствата за кохезионната и общата селскостопанска политики, както и за областите на миграцията и опазване на външните граници. Участваме активно, разбира се, и в обсъжданията на ниво Европейски съюз за изпълнение на инициативите от Европейската зелена сделка, Интегрираният национален план за енергетиката и климата от 2021 – 2030 г., който е в основата на концепцията за постигане на целите на България за климатична неутралност. Зеленият пакт и Планът за възстановяване и устойчивост, разбира се, са шанс за България – шанс за ускорено развитие с грижа за хората, за бизнеса и за природата. В трите области от стълб „Зелена България“ на Националния план са заложени ключови реформи, предвидени са и мерки, насочени пряко към хората. В заключение бих искала да кажа, че Европейският съюз е нещо, от което България е първостепенна част. Ние сме равноправен член с всички права и задължения. България участва в процеса на взимане на решенията, включително и Народното събрание участва, води дебати, изразява своите позиции и реагира спрямо националния си интерес в контекста на евроатлантическата си ориентация. Всичко друго според мен е политиканстване. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Ангелова, Вашето изказване не беше много коректно. Вие ни обвинихте в политиканстване от БСП, предизборни намерения. Казвате, цитирам: „Народното събрание не е извън дебата. Да защитим националния интерес.“ Аз ще Ви кажа по отношение на аграрната политика това, което което през тези четири години Вие всъщност нищо не защитихте. Аз и моите колеги многократно от парламентарната трибуна сме Ви казвали, че България тотално изостава от останалите европейски държави, свързани с аграрната политика на Вие знаете какви са политическите насоки на Европейската комисия по отношение на Зеления пакт. Като основополагащ документ това е стратегията „От фермата до трапезата“.

Постановлението на Министерския съвет, което беше създадено, за да може да разписва политиките и позициите на България – Общата селскостопанска политика и стратегията „От фермата до трапезата“ дори не бяха цитирани. Там присъстваше единствено името на министъра на земеделието Десислава Танева и до там, с това се изчерпи. Още през ноември месец 2018 г. предишният еврокомисар Фил Хоган каза, че националните стратегически планове, свързани със земеделието, трябва да бъдат обсъждани в

Подлагам на гласуване Решението за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз – 2021 г., което

уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 102-01-10, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 11 февруари 2021 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 102-01-10, внесен от Министерския съвет на 8 февруари 2021 г. На заседанието присъстваха: от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Весела Начева – началник на политическия кабинет на министъра, и от страна на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова – председател, и Анжелина Тотева – заместник-председател. Предложеният законопроект е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като държава – членка на Европейския съюз, за привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури. Директива (ЕС) 2019/1936 предвижда процедурите по управление на безопасността на пътната инфраструктура да се прилагат както за пътищата част от трансевропейската пътна мрежа, така и за автомагистралите и други първокласни пътища в държавите членки, независимо дали се намират в етап на проектиране, строителство или експлоатация, с изключение на пътища в тунели, обхванати от Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа. Процедурите по управлението на безопасността на пътната инфраструктура се прилагат също за пътища и проекти за пътна инфраструктура, които са завършени с финансовата подкрепа на Европейския съюз, с изключение на пътищата, които не са отворени за общо движение на моторни превозни средства. Основните цели на предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата са следните: - Разширяване на приложното поле на процедурите за безопасност на пътната инфраструктура; - Създаване на уредба на нови видове процедури за безопасност на пътната мрежа съгласно Директива (ЕС) 2019/1936; Създаване на уредба относно вписването на лица в регистър на одиторите по пътна безопасност; - Създаване на електронна платформа за публикуване на информация от постъпили сигнали на участници в движението, включващи следните дейности; - Създаване на уредба относно правомощията на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ на съответното систематично място в закона.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 Благодаря, господин Динев. Доклад на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Заповядайте.

за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 102-01-10, внесен от Министерския съвет на 8 февруари 2021 г. На извънредно заседание, проведено на 11 февруари 2021 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 102-01-10, внесен от Министерския съвет на 8 февруари 2021 г. На заседанието присъстваха: Малина Крумова – председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, и Анжелина Тотева – заместник-председател на същата агенция. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Малина Крумова. Госпожа Крумова посочи основните цели, които се поставят с приемането на Законопроекта, а именно усъвършенстване на нормативната уредба относно прилагането на процедури за безопасност на пътната мрежа в съответствие със законодателството на Европейския съюз в областта на пътната безопасност и въвеждането на систематична уредба в закона на правомощията на Държавна агенция на движението по пътищата“, включително по отношение провеждането на процедурите за управление на безопасността на пътната мрежа. Безопасността на движението по пътищата е отражение на състоянието на основните фактори, определящи транспортната система, един от които е безопасността на пътната инфраструктура. Безопасността на пътната инфраструктура от своя страна е важен фактор за осигуряването на безопасността на всички участници в движението. В тази връзка с определящо значение за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм в страната е въвеждането на нормативна уредба, която да бъде в основата на извършването на системни оценки на състоянието на пътната мрежа от гледна точка на нейната безопасност за участниците в движението. Предвид важната роля на състоянието на пътната инфраструктура за опазване на живота и здравето на участниците в движението по пътищата в т. 3.7 от Решение № 16 на Министерския съвет от 2019 г. е предвидено да се предприемат действия по изменение и допълнение на Закона за пътищата, с които да се разшири приложното поле на процедурата одит за пътна безопасност. В допълнение, РМС № 16 от 2019 г. предвижда да се засили ролята на одитора по пътна безопасност, като се регламентира задължително участие на одитор при извършването на целенасочените инспекции за безопасност на пътища, включени в обхвата на Директивата. Със Законопроекта се въвеждат и разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1936 в националното ни законодателство. По-точно, Законопроектът предвижда разширяване на приложното поле на процедурите за безопасност на пътната инфраструктура; създаване на уредба на нови видове процедури за безопасност на пътната мрежа

както и създаване на електронна платформа за публикуване на информация от постъпили сигнали на участници в движението. В отговор на поставен въпрос от народния представител Валентин Радев, госпожа Крумова поясни, че Законопроектът води до необходимост от осигуряване на допълнителни средства, за което е приложена финансова обосновка, като не се предвижда увеличение на административния капацитет на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” – 11, без „против” и „въздържал се” Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 102-01-10, внесен от Министерския съвет на 8 февруари 2021 г.“

Уважаеми дами и господа народни представители, днес, разглеждайки Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата, внесен от Министерския съвет за девети път само в рамките на това Народно събрание, доказва и потвърждава тезата за хаос в законодателните инициативи на управляващото мнозинство и липсата на дългосрочна перспектива. Опитвайки се да синхронизирате националното ни законодателство с разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1936 относно прилагането на процедура за безопасност на пътната мрежа и ограничаване на пътно-транспортния травматизъм в страната, за пореден път ще се внесе раздор между най-малко три министерства и две агенции. На всички ни е ясно, че България е на челно място по смъртност, настъпила в резултат на пътно-транспортни произшествия сред държавите – членки на Европейския съюз, и ние от парламентарната група на „Движението за права и свободи“ бихме подкрепили всички инициативи по отношение на бързи, ефикасни и ефективни действия за безопасността на пътната инфраструктура, и нещо по-важно – контрол по изпълнението, където засега държавата е само наблюдател. Не е необходимо да припомняме всички трагични случаи, за да дадем съответните примери. Създавайки поредната Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, ще създадете повече от същото, което сътворихте преди няколко дена със Здравната каса и Прокуратурата. И докато Агенцията ще прави проверки, огледи, одити, доклади, план, програми, незнайно докога във времето, участниците в движението по пътищата ще продължават да чупят автомобилите си в огромните дупки по пътищата, особено в тъмната част на денонощието, където на повечето места липсва и така важната хоризонтална маркировка на пътното платно. Но искам да обърна внимание и на чл. 164в, ал. 2 от Закона за движение по пътищата, където председателят на Агенцията се овластява с такива правомощия, че спокойно може да конкурира Държавна агенция „Национална сигурност“ и Държавна агенция „Разузнаване“ взети заедно за пълен контрол и следене, незнайно с каква цел, на всички водачи на моторни превозни средства, които са повече от половината население в страната. Изводът, който можем да си направим от така предложения законопроект, е наложената порочна практика на управляващото мнозинство да създават норми, които изцяло заличават философията на законите, които променят. Затова парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще се въздържи при гласуването и ние ще внесем нашите промени между първо и второ четене. Благодаря ли реплики по изказването на народния представител Кълков? Не виждам. Други изказвания? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на първо гласуване на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 102-01-10, внесен от Министерския съвет на 8 февруари 2021 г. Гласували

връчване от: - министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Цвета Караянчева; - министъра на здравеопазването Костадин Ангелов на въпрос от народния представител Нигяр Джафер; Нигяр Джафер; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Нигяр Джафер; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на два въпроса от народния представител Надя Клисурска-Жекова; Клисурска-Жекова; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Димитър Данчев и Любомир Бонев; - министъра на здравеопазването Костадин Ангелов на въпрос от народния представител Георги Гьоков; Гьоков; - министъра на здравеопазването Костадин Ангелов на въпрос от народните представители Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Десислав Тасков; - министъра на здравеопазването Костадин Ангелов на въпрос от народните представители Десислав Тасков, Димитър Данчев и Георги Йорданов; Йорданов; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; - министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Румен Георгиев.